Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku – - Prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja gospodin Josip Kraljičković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani saborski zastupnici. Zadovoljstvo mi je u ime Vlade Republike Hrvatske ukratko obrazložiti predloženi zakon. Nakon pristupanja Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji 1. siječnja 2007. godine bilo je potrebno izmijeniti Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, na sličan način kako je to učinjeno 2004. godine nakon proširenja EU-a na 10 novih zemalja, tzv. protokol 7 je tada bio. U prosincu 2006. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruženju između Republike Hrvatske i Europske zajednice i njihovih država članica tada tada zovemo taj protokol Protokol o proširenju. Protokol o proširenju je potpisan 15. srpnja 2008. godine, Republika Hrvatske primjenjuje odredbe protokola o proširenju od kolovoza 2007. godine. pregovora za taj protokol bile su izmjena teksta na način da se osigura pravni temelj za provedbu SSP-a za dvije nove zemlje članice EU-a, izmjene, odredbe, pravila, podrijetlu na način da se omogući korištenje …/Govornik se ne razumije./… koncesija za dvije nove zemlje članice EU-a i izmjene trgovinskih koncesija za poljoprivredne proizvode. Za to zadnje je bilo nadležno Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. U dijelu pregovora koji se odnosio na povlastice u poljoprivrednoj trgovini, polazište za pregovore bila je ostvarena .../Govornik se ne razumije./… trgovina između Republike Hrvatske i država Bugarske i Rumunjske u razdoblju od tri godine, i to od 2004. do 2006. godine. Dakle, ovim pregovorima važeće bilateralne koncesije prema Bugarskoj i Rumunjskoj nisu preslikane u Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, već su korigirane i to na pozitivan način za Republiku Hrvatsku, uzimajući u stvarne razinu trgovine ostvarenu tijekom trogodišnjeg …/Govornik se ne razumije./… razdoblja. Ukupno Republika Bugarska i Rumunjska u razmjeni, trgovinskoj razmjeni poljoprivrednih proizvoda sa Republikom Hrvatskom sudjeluju samo sa 0,6%. Vezano uz poljoprivredne koncesije protokolom o proširenju odobreno je povećanje bescarinske kvote za izvoz konzervirane ribe iz Hrvatske u EU, dok je Republika Hrvatska zauzvrat odobrila povećanje postojećih, odnosno novih …/Govornik se ne za ukupno 17 poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, podrijetlom iz Europske unije. Prihvaćanjem ovoga zakona daje se pravni osnov da se Sporazum o stabilizaciji i pridruženju primjenjuje na Republiku Bugarsku i Rumunjsku. Predlaže se da se ovaj prijedlog zakona prihvati, odnosno raspravi i prihvati u hitnom postupku. Zahvaljujem. Hvala. Odbori? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite.

rekao na isti način smo pristupili i 2004. godine kad je 10 drugih država pristupilo Europskoj uniji, tako je i sada ovim Prijedlogom Zakona o potvrđivanju protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između RH i europskih zajednica zapravo došlo do jednog tehničkog usklađenja, premda ono nije u potpunosti tehničko, zato smo i čuli od državnog tajnika da su se izmijenile određene trgovinske koncesije za poljoprivredni proizvode, to je što se tiče uvoza to je 17 proizvoda u Republiku Hrvatsku, a što se tiče izvoza to je jedan proizvod, to je konzervirana riba, dakle povećanje kvote za izvoz u Europsku uniju. Dakle, donošenje ovog Zakona o potvrđivanju protokola Hrvatski sabor odobrava izmjene SSP-a u dijelu kojem su utvrđene ove trgovinske koncesije za poljoprivredne i prehrambene proizvode, te tehničke adaptacije u dijelu protokola koji se odnosi na definiciju pojma proizvoda s podrijetlom i načina upravne suradnje za primjenu odredbi SSP-a. Ja mislim da je sasvim jasno i razvidno o čemu se radi kod prijedloga ovog zakona, i stoga klub Hrvatske demokratske zajednice podupire i hitnost ovog zakona i naravno usvajanje i donošenje ovog Prijedloga Zakona o potvrđivanju protokola uz SSP, jer to je sasvim prirodan proces rekao bih. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjeni državni tajniče. Pa evo ja bih rekao da ipak ovo nije tehničko pitanje kao što kaže gospodin Frane, jer iza te tehnike stoje i neke brojke, stoje određeni proizvodi koji sigurno mogu u ovoj našoj bilanci uvoza i izvoza biti vrlo značajni. Zato ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske s jedne strane, i Europske zajednice i njihovih članica s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Republike Rumunjske Europskoj uniji dostavljena nam je na potvrđivanje premda je već zaživio potpisom ministra Pankretića. Po tome kad bi tako gledali nema nekih dilema i vjerojatno će Sabor i verificirati taj potpis što i treba ići. Međutim, po nama u klubu SDP-a postoje i neka druga pitanja na koje iz ovog materijala i uvodnog izlaganja nemamo baš odgovore. Predmet pregovora za sklapanje protokola bile su trgovinske koncesije za poljoprivrede prehrambene i ribarske proizvode koji su vrijedile u trgovinskoj razmjeni sa navedenim državama. Temeljem bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini, oni su prestali važiti ulaskom Bugarske i Rumunjske u Europsku uniju, međutim jedno od pitanja je da li su uvjeti u razmjeni bili bolji kada su se temeljili na bilateralnim ugovorima ili će biti bolji nakon potpisivanja ovog protokola. Zašto je to bitno znati? Zato što upravo rezultati u trgovinskoj razini poljoprivrednih i prehrambenih i ribarskih proizvoda, u prvih 9 mjeseci 2008. godine su najlošiji u vremenu otkako je ova neovisna Hrvatska. Razlika između uvoza i izvoza u negativi je preko jednu milijardu dolara. Tolika razlika nije bila na kraju ni jedne godine, po prvi put je prešla jednu milijardu taj debalans. Znači da je bitno kako ćemo trgovati i sa ovim drugim državama. To je rezultat uvoza koji je prešao dvije milijarde, prešao je dvije milijarde uvoz hrane, a izvoz nije dostigao ni jednu milijardu ili točno 955 milijona dolara. Pokrivenost izvoza je ispod 50% ili točnije 47,3%, a u ovih 9 mjeseci, odnosno 9 mjeseci 2007. je indeks povećanja uvoza je 131,9 a uvoza je 131,9 a izvoza je tek 106. U toj analizi zapanjujuće su posebno stvari uvezenih, ako preračunamo meso i žive životinje da smo uvezli 88 tisuća 711 komada goveda po težine 420 ili 505 tisuća čak svinja težine 100 kilograma. Da ne govorimo na uvoz pšenice i kukuruza u vrijednosti od preko 50 milijona dolara, a koje danas znademo i imamo u količinama koje su i dostatne i ne znamo kako ćemo s njima. Nakon ovih pokazatelja postavlja se pitanje što nam pruža potvrđivanje ovoga protokola. Osim da se osigurava pravni temelj za donošenje provedbenih propisa za raspodjelu dodatnih uvoznih preferencijalnih carinskih kvota za uvoz rečeno je i piše 17 poljoprivrednih proizvoda porijeklom iz Europske unije. To su ili postojeće ili neke nove kvote, a za Hrvatsku je zauzvrat odobreno povećanje bescarinske koncesije za uvoz konzervirane ribe porijeklom iz Hrvatske u države Sad kad gledate i kad analiziramo ovih 17 proizvoda i usporedimo sa rezultatima uvoz izvoz u prvih 9 mjeseci 2008. godine, mislim došao sam do nekih pokazatelja koji govore na žalost da smo u mnogim proizvodima koje smo i sada stavili na bescarinsku kvotu isključivi uvoznik, kao što je to sa živim ovcama i kozama koje se povećava bescarinski u oznaku koncesija za tisuću 200 tona, a mi smo u prvih 9 mjeseci već uvezli tisuću 790 tona ili 5,7 milijona dolara vrijednosti. Izvoz je u isto vrijeme nula. Slično je sa ovčjim i kozjim mesom, koje isto kvota se povećava za tisuću 200 tona, a u 9 mjeseci uvezeno je već tisuću 377 tona ili 8,1 milijona dolara, a da je izvoz također nula. Postavlja se sada jedno pitanje kome će se pogodovati sa ovim bescarinskim uvozom? Da li ćemo jesti jeftiniju janjetinu ili jaretinu ili kozetinu, da li ćemo uvesti kvalitetne žive jedinke iz Europe, razvijati vlastito ovčarstvo i kozarstvo? Ako to i bude realizirano onda je ovaj protokol imao smisla, ali iz materijala je vidljivo sigurno je da uvoznici neće plaćati carine na ove iznose i da će se smanjiti proračunski prihodi za koje kažemo da su nedostatni. I zato upravo imamo i ovu situaciju sada i Vlada predlaže i štednju i manje plaće i dalje sve što će biti. Znači na jednoj strani nekom omogućujemo da ima povoljnije uvjete uvozom a ne obavezujemo ga da jeftinije prodaje ove proizvode stanovništvu Hrvatske. Analiza i ostalih 15 proizvoda je slična, a posebno proizvoda koje bi trebali imati u dovoljnim količinama a neke imamo kao što je, imamo pitanje pšenice, uvozimo bescarinski šljivovicu, mineralnu vodu, proizvode od šećera. To je ovako kad gledamo ono što ćemo mi recimo dobiti sa ovim načinom i uvoza po ovom protokolu. A sada šta dobivamo povećanjem izvoza? Izvoz jedino povećava se bescarinska kvota u konzerviranoj ribi u visini od 35 tona. Nažalost prema našoj proizvodnji vrlo malo jer u 9 mjeseci 2008. godine izvezli smo ribljih prerađevina i konzervi za 3 tisuće 390 tona ili 16,5 milijuna dolara međutim sada još nešto šokantniji podatak da smo za 9 mjeseci uvezi istih ovih proizvoda 4 tisuće 42 tone ili potrošili 17,2 milijuna dolara. Mislim da iz ovoga ispada kao da mi ovim uvozom želimo ispuniti ovu bescarinsku stopu a ne izvozom. Zbog toga na kraju smatram da smo ovo trebali reći sa ciljem da sve protokole koje potpisujemo trebamo provoditi nakon verifikacije Sabora a pregovarače usmjeravati da pokušaju nametnuti proizvode koje ne možemo i sami proizvoditi a one koje imamo da budu na carinskom režimu a ne da uvezeni bez carine konkuriraju našoj proizvodnji a ujedno je i guše. Također izvozne kvote mislim da trebamo maksimalno koristiti ali preduvjet je razvoj te proizvodnje a ne kao ovo kod konzervirane ribe ne smanjivati i uništavati tu proizvodnju jer znademo da je smanjen broj tvornica za konzerviranje ribe na Jadranu. Protokol je tu potpisan. Treba ga normalno verificirati ali isto tako da resorno ministarstvo svoju aktivnost usmjeri prema razvoju proizvodnji koje nisu dostatne za prehranu stanovništva a koje uvozimo, a sa ciljem da nam osnovni cilj bude smanjivanje rebalansa uvoz izvoz bilance Hrvatske u poljoprivrednim proizvodima jer ako ovako krenemo dalje ne znam šta će ostati i šta ćemo imati za izvoz a šta ćemo sve uvoziti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem se. Pa da je kolega pažljivije slušao onda bi čuo da sam rekao da ipak nije ovo tehnička izmjena baš zato što se mijenjaju kvote odnosno trgovinske koncesije za poljoprivredno prehrambene proizvode. Dakle nisam rekao da je samo tehnička nego … /Govornik se ne razumije./ … nije zbog toga što se mijenja upravo u ovom dijelu, a taj dio je pozitivan kao što ste mogli čuti od državnog tajnika, a ne negativan. On je pozitivan za Republiku Hrvatsku. To je državni tajnik objasnio onda može vam kasnije još dodatno objasniti. A kad se tiče uvoza ribe, ribljih proizvoda pa to služi upravo u našem turizmu. Mi uvozimo najviše ribu zbog toga što turistički objekti, hoteli, restorani i tako dalje upravo imaju povećanu potrebu za i to se itekako naplaćuje kroz njihove usluge. Mi smo u vrhu, u vrhu, svjetskom vrhu po uvozu ribljih proizvoda i riba svega ostalog.

To se ne smije izvoziti, samo… Zaključujem raspravu o ovoj točci. Idemo na sljedeću točku, Prije, prethodno završna riječ državni tajnik. Izvolite. **Kraljičković, Josip** Evo poštovani saborski zastupnici pa ipak ako dopustite ja bih malo zbog boljeg razumijevanja pojasnio. Uvaženi saborski zastupnik možda do kraja nije dobro pročitao tekst pa ću ja ponoviti. Znači ovaj protokol omogućava Hrvatskoj puno povoljnije uvjete nego do sada. uvozi odnosno da izvozi sve svoje proizvode osim 4 bez kvota i u Republiku Bugarsku i u Rumunjsku, a da se iz cijele može dozvoliti povećanje uvoza za trogodišnji prosjek koji je bio sa tim zemljama, a odnosno čak i manji za taj odnosno taj prosjek. Primjerice ovce i koze imali smo 1314 sada govorim tona, a mi smo dozvolili 1200 tona maksimalan uvoz. Znači imamo tako puno primjera. Jedno znači, prvo povoljnije za nas u pregovorima uspostavljen ovaj protokol koji ćemo nadam se usvojiti. I drugo, nisu svi proizvodi koji su od 17 navedeni u sustavu bezcarinskoga odnosa već ih je samo njih 8. Znači za ostale proizvode je također se primjenjuju carine koje su ovdje napisane, koje postoje i koje će se primjenjivati. Koje također Hrvatsku stavljaju u povoljniji uvjet nego što je bila do sada. A ako je riječ dopustite samo da dvije rečenice kažem o uvozu poljoprivrednih proizvoda moramo znati koliko poljoprivreda i što poljoprivreda čini u ukupnom uvozu Hrvatske? Manje od 8% ukupnog uvoza u Hrvatskoj otpada na poljoprivredno prehrambene proizvode. Ukupno četvrtina tih uvezenih proizvoda se nikada u Hrvatskoj ne mogu proizvoditi. To nam također mora biti jasno. Drugo nam mora biti jasno. Lanjske godine je bila vrlo velika suša.

I ono dalje što ste vi rekli uvaženi saborski zastupniče niste rekli da indeks 131 odnosno 31% je porast uvoza mjeren u dolarima. Znači vrijednosno mjeren u dolarima. Ako uzmemo u obzir i značajan pad vrijednosti dolara, ako to pretvorimo u EUR-e tada je taj uvoz 15,4 EUR-a. Ako to mjerimo količinama tada s obzirom na znači uvoza koji je povećan domaćom potrošnjom ali prije svega sušom koja je bila u lanjskoj godini količinski je uvoz veći u odnosu lanjsku godinu samo 1,7%. Znači, to su činjenice koje govore konkretno što se događa sa uvozom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Hrvatskoj. Dakle, riječ je o tome što ćemo učiniti, znači mjere koje su postojeće u proračunu, programu Vlade držimo da će pomoći ulaganje u poljoprivredu, modernizaciju i veću proizvodnju nadamo se i konkurentniju. Zahvaljujem. Hvala. Zaključujem ovu točku